моля за регистрация.

продължение. 4. Първо гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за енергията от възобновяеми източници. Вносители: Владимир Табутов и група народни представители, 11 март 2022 г. 5. Законопроект за ратифициране на Писмо за оферта и приемане BU-B-UCH Радиокомуникационно оборудване Вносител: Министерският съвет на 31 март 2022 г. 6. Първо гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за българските лични документи. Вносители: Маноил Манев и група народни представители на 9 март 2022 г. 7. Първо гласуване на Законопроекта за българския език. Вносители: Костадин Костадинов и група народни представители

г. 9. Проект на решение за предприемане на действия във връзка с констатирана опасност от настъпване на невъзможност за Агенция „Пътна инфраструктура“ за осъществяване на дейностите по поддържане на републиканската пътна мрежа.

е за включване като точка в Седмичната програма на Проект на решение за създаване на Временна комисия за установяване на всички факти и обстоятелства, свързани с подписания от правителството Меморандум за един милиард долара с Gemcorp и IP3 Corporation с мотиви към него, № 47-254-02-34. Предложението е недопустимо на основание чл. 47, ал. 3, изречение последно от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, тъй като същото е направено и на 30 март 2022 г. и е отхвърлено от залата, поради което в продължение на един месец не може да бъде направено отново.

Благодаря, господин Председател. Уважаеми колеги! Господин Председател, моля все пак да подложите на гласуване предложения от нас Проект на решение за включване в дневната програма. Вие изразихте аргументи, че Правилникът не допуска да се подложи на гласуване и да се включи в дневния ред, но аз считам, че вече доказахме, че Правилникът по-скоро го използваме за някаква настолна книга, която няма абсолютно никакво значение, седмица Вие в много странен момент даже променихте и начина на гласуване, и дългопрокламирания нужен кворум, за да се приемат законопроекти и решения. Вие миналата седмица еднолично решихте да промените този начин на гласуване, така че аз мисля, че аргумент за това, че Правилникът не допуска едно такова гласуване, не е състоятелен.

просто да разбере сега това, което подписа правителството, дали е меморандум, дали е писмо, имейл ли са получили?! Това са все важни въпроси, на които обществото трябва да получи своя отговор. Затова още един път апелирам да го подложите на гласуване и нека залата да прецени. Благодаря Ви. Благодаря Ви, господин Ненков. Александър Иванов – за процедура. и залата, и българското общество заслужват да чуят. За мен също този въпрос остана неизяснен, а се видя, че и за министър-председателя Кирил Петков остана неизяснен, защото в петък на наше питане по този въпрос той нямаше ясен отговор какъв ангажимент е поела българската държава

И аз Ви благодаря, но няма как да я подложим на гласуване поради чл. 47, ал. 3, изречение последно. Ще стигнем до разглеждане и на този проект за решение, уверявам Ви. Преминаваме към следващото искане, което е следното: да се проведе изслушване на министъра на външните работи Теодора Генчовска относно изявление на Жозеп Борел – върховния представител по външна политика и сигурност на Европейския съюз, по време на Съвета на Европейския съюз по външни работи в Люксембург и изявлението на Аналена Бербок – министър на външните работи на Федерална република Германия, по повод твърдението за съгласие от страна на Република България за започване на преговори за присъединяване към Европейския съюз през първото полугодие на 2022 г. на Република Северна Македония и Република Албания. Искането е точката да бъде включена в Програмата за петък – 15 април, като също така искането е изслушването да бъде проведено в закрито заседание. (Реплики.)

разбира се, фактът, че изтече информация, която противоречи на твърденията на българските институции и лично на министър Генчовска, че има някакво обещание България да

което в крайна сметка противоречи на изказването на председателя на самата историческа комисия – професор Димитров. Предстои междуправителствено заседание, доколкото знаем, така че е необходимо да си изясним всички факти и обстоятелства около предстоящите събития по отношение на Република Северна Македония. Затовя смятаме за абсолютно необходимо министър Генчовска да бъде изслушана по темата и да видим докъде са стигнали преговорите. Благодаря Ви. Митов. Подлагам на гласуване искането за включване в Програмата за петък да бъде включена точка – изслушване на министъра на външните работи Теодора Генчовска, като отделно ще гласуваме дали да е в открито, или в закрито заседание.

Благодаря, господин Председател. Уважаеми народни представители, уважаема госпожо Министър! Процедурата ми е по дневния ред. Предлагам разместване на точките в дневния ред, и по-точно: точка първа за петък да стане точка първа за четвъртък. Аргументите ми, колеги, са следните: любимият на всички ни министър Рашков има да отговаря в петък, господин Председател, на 88 въпроса и не е случайно, че Вие пак сте го сложили най-накрая. Току-що приехме още една точка за петък, макар че първата беше достатъчна, за да изяде цялото време за петък, така че пак да скриете любимия на всички ни министър Рашков. Преди малко смятахме колко петъка Ви трябват още, господин Председател, на това правителство, на това Народно събрание, за да може министър Рашков да отговори на първите 80 въпроса от тези 20 хиляди, които сме му обещали и които ще внесем. Той прие, че ще отговори на всичките 20 хиляди. Така че, всевишният здраве да му дава, дълго време да е министър, за да може да отговори, защото нашите избиратели чакат отговори. А Вие с теми като Българската народна банка гледате да скриете министър Рашков.

моля да подложите предложението

Обратно становище на предложението на господин Хамид Хамид? Няма. Гласуваме предложението

Предложението не е прието. Заповядате за декларация, госпожо Гунчева. както и в изявление по медиите, Българската социалистическа партия многократно заяви, че няма да допуснат България да окаже военна помощ на Украйна. Госпожа Корнелия Нинова – вицепремиер и министър на икономиката, на 1 април тази година от тази трибуна заяви заяви твърдо: „Коалиционният партньор „БСП за България“ няма да позволи със средствата, с които разполагам: законни, парламентарни, на изпълнителната власт – няма да позволи България да бъде намесена във войната чрез доставка на оръжия, боеприпаси и стоки или технологии с двойна употреба.“ През февруари и март 2022 г. Европейският съюз отпусна 1 млрд. евро по линия на Европейския механизъм за подкрепа на мира, които ще допринесат за укрепването на способностите и устойчивостта на украинските въоръжени сили и защитата на цивилното население срещу продължаващата военна агресия. Чрез договорените мерки за помощ ще се финансира предоставянето на оборудване и спомагателни материали, като лични предпазни средства, комплекти за първа помощ, както и военно оборудване и платформи за произвеждане на смъртоносна сила с отбранителни цели. България е страна – членка на Европейския съюз. Тя участва и в Европейския механизъм за подкрепа на мира, като през 2021 г. е дала 2 млн. 581 хил. 696 лв. за заплащане на вноската към този механизъм, а за тази година в държавния бюджет са предвидени 3 млн. 330 хил. лв. Съгласно механизма някои държави могат да се въздържат от участие в това финансиране. България участва в изпращането на военна помощ за Украйна чрез Европейския механизъм за подкрепа на мира. Въпреки възможността да се изрази и друга позиция и да не се участва в това решение, България не се е въздържала, както посочи преди ден и Жозеп Борел върховният представител по външна политика и сигурност в Европейския съюз: „България участва във въоръжаването на Украинската армия.“ Всякакви декларации и твърдения в обратния смисъл се обезсмислят от твърдението на европейските институции и техните представители. Факт е, че е одобрена военна помощ за Украйна, като България участва в това въоръжаване и косвено помага за продължаването на военните действия. Ето защо ние

България по никакъв начин не е заявила, че не иска да участва във военната помощ, която Европейският съюз оказва на Украйна. Не се разследва и по какъв начин в Украйна има българско оръжие, каквито сведения нееднократно излязоха по медиите. Макар и да разбираме, че всяка партия в управляващата коалиция може да има становище, различно от общото, от началото на това Народно събрание се доказва, че в името на властта всякакви безпринципни договорки влизат в сила, а мнението на българския народ, на избирателите, не се взема предвид при разпределянето на властта. Явно е, че България оказва военна помощ на Украйна чрез участието си в Европейския механизъм за подкрепа на мира въпреки мнението на огромната част от българския народ и това става със съгласието и участието на правителството. Затова призоваваме госпожа Корнелия Нинова да подаде оставка, както вече декларира, а БСП да напусне управляващата коалиция. Благодаря.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги народни представители! Уважаема госпожо Гунчева, изнесохте преди малко твърде невярна информация. Така че много Ви моля, когато излизате от тази трибуна, да се съобразявате с реалните факти. партия пределно ясно сме казали, че по никакъв начин ние няма да участваме в гласуване, касаещо даване на каквато и да е военна помощ в подкрепа към Украйна. Пределно ясно и Корнелия Нинова като вицепремиер е заявила своята позиция – и като вицепремиер, и като председател на БСП. Така че моля Ви, не правете внушения, които са твърде далеч от истината. БСП е била безкрайно последователна в тази своя позиция и по никакъв начин няма да я промени. Така че от тази трибуна, казвайте единствено и само истината, а не Ваша интерпретация. Благодаря. процедурата не може да взима характер на реплика към декларацията обаче. Просто не може. Добре, Цончо Ганев за процедура и след това Андрей Гюров за декларация също. Господин Председател, в началото на днешното заседание господин Ненков Ви обърна внимание, че нашият правилник – на българския парламент, се използва за всичко друго, но не и за да се спазва. Най-вероятно крепим бюрата и масите с него. Точно това наблюдаваме няколко минути по-късно след това изявление, което е абсолютен факт. Има за пореден път декларация от страна на ВЪЗРАЖДАНЕ и след това преди месец и половина – два господин Вигенин, сега Вие позволявате и не прекъсвате изказващия се да прави реплика и да обяснява и да иска обяснение за декларация. Извинявайте много, това е декларация. Не подлежи на анализ, на коментар от когото и да е било. Отвън са медиите – кой каквото иска да говори, но в момента имаме декларация. Много Ви моля да спазваме Правилника и да отнемате думата на когото и да е било в такава една ситуация. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛА МИНЧЕВ: Благодаря, господин Ганев. Аз също посочих, че не следва процедурата да има характер на реплика към декларацията. Да чуем декларация от името на

Благодаря, господин Председател. Уважаеми колеги, уважаема госпожо Министър, уважаеми български граждани! В последните дни виждаме опит за промяна на дневния ред на обществото. Дневен ред, който трябва да включва връщането на справедливостта, достойни доходи, повишаване на качеството на живот и самочувствието на българските граждани. В текущия обществен дебат настоящата опозиция се опитва да замете идеята как се стигна до това управление и защо хората поискаха промяната. В последните дни дори виждаме отказ от отговорно поведение и целенасочена кампания, която цели да провали управлението. (Шум и реплики

с тежка задлъжнялост и ангажименти, поети от предишното редовно управление. (Реплики от ГЕРБ-СДС.) В Европа започна война. Обръщаме се към всички български граждани, за да напомним защо изобщо влязохме в политиката. Защо поехме управлението? Защо не се отказваме в турбулентни времена, когато срещаме съпротива и саботажи на всяка крачка от пътя си?

които отказаха да бъдат безобразно крадени, които отказаха да бъдат лъгани, които отказаха да бъдат заложници на корупционни интереси. Тези, които искат да се върнат от чужбина, които искат подредена и просперираща България, които искат бъдеще в своята Родина. Често чуваме за червените линии на този или онзи, но кои са червените линии на обществото? С какви очаквания ни натовариха българските избиратели? Борба с корупцията на всички нива, рестарт на икономиката, реформа на съдебната система, на образованието и здравеопазването, модернизация на армията, активна роля в Европейския съюз и на Балканите. Това са и нашите червени линии. Основната червена линия е отстояването на интересите на българските граждани.

при отпускането на публични средства за пътна поддръжка. Това са парите на нашите данъкоплатци, на нас. Ето защо се борим за достойно заплащане на лекари и учители, за увеличение на пенсиите. Ето защо за нас приоритет са инвестициите в образованието, осигуряването на ръст на икономиката дори в условията на война в Европа. Основен наш фокус е облекчаването на ценовия шок, който конфликтът породи.

Отворени сме обаче да работим заедно за България. Отворени сме да продължим промяната на страната заедно с всички, които считат, че благоденствието на българските граждани е тяхната червена линия, от която няма да отстъпят. Защото правилното и справедливо разходване на публичните средства, привличането на инвестиции, осъществяването по правилен начин на заложените в Плана за възстановяване и устойчивост проекти в комбинация с Проекта за реформи ще променят осезаемо България, ще я направят по-справедлива, по-богата, ще ѝ осигурят модерно европейско бъдеще. Тази седмица правим първа голяма крачка с гледането на второ четене на закриването на специализираните съд и прокуратура, станали символ на превзетата държава. Партиите от управляващата коалиция се явиха на избори с тази заявка, с това обещание към избирателите. Следват реформа на Комисията за противодействие на корупцията, промени в Закона за обществените поръчки, Закона за устройството на територията и други ключови законодателни промени. Постигането на промяна в България може да стане само при работеща и истински независима съдебна система в България. Призоваваме всички да последват съвестта си и да вземат правилното решение, след което да продължим да работим стъпка по стъпка заедно, за да постигнем общите си цели. „Продължаваме Промяната“ е националноотговорна формация с държавническо поведение, поела ангажимент пред българските граждани за прозрачност, принципно управление и нетърпимост към корупцията, затова влязохме в политиката, затова ни се довериха българските граждани, а ние няма да ги подведем. Това сме ние. Благодаря. Благодаря Ви, господин Гюров. Декларация от парламентарната група на ГЕРБ-СДС. Тома Биков. Уважаеми господи Председател, уважаеми колеги! Парламентарната група на ГЕРБ СДС се оказа основен виновник за всички мелодрами, които се случват на управляващото мнозинство през последните седмици. Предполагам, че вярвате искрено, че ние сме саботирали на два пъти избора на управител на БНБ. Първия път направихме така, че да не бъде издигнат нито един кандидат, а втория път направихме така, че да се избиете за този пост. Предполагам, че ние сме виновни за това, че не можете вече няколко месеца да се разплатите със строителните фирми, защото си нямате доверие един на друг и не позволявате на Вашия министър на регионалното развитие да подписва документи. На него му се налага да ходи на протести срещу правителството, за което вероятно пак ние сме виновни. Предполагам, че обвинявате нас заради това, че сте се оплели в позицията за Македония и вече

И затова, колеги, Вие можете да вярвате, защото в последните шест-седем месеца вече всички сме наясно, че това е единственото, което можете да правите – да вярвате, обаче това не значи, че е така. Това са илюзии. Вие живеете в свят на илюзии – в света, в който можете да седите в министерския кабинет, да се усмихвате и да пожелавате щастлив уикенд. Но повече от това не можете! (Ръкопляскания от Говорите за прозрачност, а представихте План за възстановяване и устойчивост, който никой не е чел. Нито един депутат – всеки от нас има достъп до класифицирана информация, не можа да се добере до тази информация, която Вие крихте в продължение на пет месеца, за да стигнем накрая до положението, в което да видим, че България ще се окаже най големият терен за батерии в света. Превръщате България в терен за батерии, а не в място, в което да живеят хора. Всичко това е Ваша отговорност. Връщате се към времената, в които сте се чувствали добре. Това е нормално психологическо състояние – когато на човек му е тежко, си спомня за хубавите времена. Хубавите времена, в които можехте да излезете и да кажете колко лошо управлява ГЕРБ, как ГЕРБ са виновни за всичко, как всичко може много лесно да се оправи, как ние ще дойдем усмихнати и за три-четири месеца всичко ще стане цветя и рози. Само че вече сте в другия момент, в тежкия момент – в момента, в който не можете да разделите баницата, на първо време. Имаше и такива Ваши симпатизанти навремето при Росенец, които молеха господин Доган да им даде и на тях нещо от баницата – така му казаха. Той тогава им каза: да, добре. Сега и ние ще Ви кажем, да, добре, на това, което казахте. Няма смисъл да губите политическа енергия в това да излизате от света на фактите и на действителността и да се пренасяте във Вашия свят на илюзиите, на фиксациите и на фикциите.

огромната отговорност за управлението на държавата. Вие сте мандатоносителят и най-голямата политическа партия. Излизате от тук и казвате: опозицията диктува дневния ред на обществото. Ами, ако Вие констатирате подобно нещо, означава, че казвате, че нищо не правите. Щом сте позволили на опозицията да определя дневния ред на обществото, означава, че Вие не управлявате. Впрочем в последно време в парламента дневният ред няма нищо общо с дневния ред на обществото. Не сме гледали нито един сериозен закон през последните шест месеца. Сега твърдите – невероятния Ви успех, че вече на второ четене ще се гледа закриването на Специализираната прокуратура. Само дето не се знае после какво ще стане, защото да закриеш нещо е много лесно, трудно е да откриеш, трудно е да създадеш, трудно е да инвестираш време и усилия в някакъв проект и накрая да видиш резултата му. Иначе е лесно да се закрие. И няма никакъв отговор на този въпрос. Единственият отговор, който чухме от представители на управляващото мнозинство, е, че те самите нямат гаранция какво ще се случи след това. Дойдохте на власт с подобна мантра давайте да съборим всичко, пък после ще видим какво ще правим, то все ще е по-добре. Не е по-добре, колеги. Много по-зле е. Една година не сте пипнали нищо по магистралите, а сега сте се хванали за косите да видите изобщо дали ще отпуснете пари за това. А дупките по пътищата – имайте предвид, че няма наследени дупки. Има неподдържане на пътищата в продължение на една година, защото

До този цирк стигнахме тук. И това е Ваша отговорност. Цялата отговорност за управлението е Ваша! За дневния ред на парламента е Ваша! За дневния ред на правителството е Ваша, не е на опозицията! Опозицията е тук, за да Ви посочва грешките. Тя не е тук, за да Ви прави дневния ред. Между другото, ако ни дадете ние да Ви направим дневния ред, съм убеден, че ще има много по-добър резултат. (Реплика от народния Вашият дневен ред, колеги, в следващите седмици е много тежък. Първо, Вие ще трябва да отговорите на въпроса защо изобщо сте в управлението на страната. БИКОВ: Ето това е отговорът – за да ни няма нас, каза господин Свиленски. С това се изчерпва Вашият смисъл. Вие иначе нямате друг смисъл. Само че нас, колеги, ни има. Само че нас ни има! И знаете ли какво следва от това? Следва, че Вас не трябва да ви има тогава, защото нямате смисъл, след като нас ни има. Ето, тук сме и не сме само тук. И може би трябва да го разберете, за да започне в крайна сметка българският парламент и българската държава да се държи адекватно в момент на много тежки политически предизвикателства – и геополитически, и финансови, и икономически. И едва ли има човек в тази зала, който ще отрече, че страната и обществото са поставени пред много сериозни изпитания, а в същото време получаваме отговор: ние сме тук, за да ги няма ГЕРБ. Знаете ли колко се интересува геополитиката от този Ваш смисъл на съществуване? Ще Ви кажа – изобщо не се интересува. Знаете ли колко се интересува ситуацията, в която се намира обществото, от Вашите вътрешнокоалиционни драми всяка неделя, от които новината обикновено е, че някой е тръгнал да бие другия. Стават три седмици, в неделя чакаме да излезе някой и да каже какво решение е взето на Коалиционен съвет и три седмици единственото решение, доколкото разбираме, е да не казвате какво сте взели като решение на този коалиционен съвет. Защото не сме чули брифинг на лидерите, да излязат и да кажат: начертали сме за следващата седмица или следващия месец да правим това, това и това. Не сме го чули. Знаете ли защо? Защото нямате механизми за взимане на решения. Шест месеца не можете да стигнете до момент, в който да измислите механизъм, по който да взима решения тази коалиция, така както прави всяка коалиция. И заради това няма и решения, заради това няма и дневен ред в Народното събрание. Заради това се занимаваме с ратификации, в което няма нищо лошо, а големият успех е, когато приемем някой закон, който обикновено е бил подготвян последните две-три години. Толкова за Вашето управление. Това, което ще Ви кажа, е, че ние няма да Ви пречим да грешите. Но едва ли ще можем да Ви помогнем да се държите по-адекватно. Благодаря Ви. Благодаря, господин Биков. Сега, преди да преминем към… Вас не Ви споменаха, господин Свиленски. Благодаря! Уважаеми господи Председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Биков, никога не съм казвал да Ви няма Вас. Казах, че ние сме в управлението, за да не сте Вие в управлението. Това го искаха стотици хиляди български граждани – оставката на Борисов и оставката на Гешев.

Опитахте се да прекъснете господин Свиленски, който се разпозна по време на декларацията от парламентарната група на ГЕРБ, но Вие му отнехте думата, за което Ви поздравявам. Но само да Ви направя една друга забележка. Когато има декларации от парламентарни групи, нека да оставяме да се изслушваме, защото много пъти от залата се чуха възгласи, даже имаше цели реплики и изречения от колеги. Вие не им направихте забележка. На мен ми направи впечатление обаче, че това са колеги от управляващото мнозинство. И моля Ви, господин Председател, да им правите забележка и да им налагате наказания според Правилника, ако се налага, защото за мен като народен представител от опозицията е хубаво да чувам управляващите какво имат да кажат по въпроси, като например: къде изчезна фискалният резерв на държавата, който е 4,5 милиарда, какви решения има в борбата с инфлацията. Българските граждани вече се затрудняват да пазаруват, да си напълнят хладилниците, да посрещнат светлите Великденски празници, които идват. За За бизнеса какви компенсации има с четворно, петорно по-големите цени на тока. За такива неща нека да се изказват управляващите. Но когато опозицията има декларации, които са са с тон, който спазва добрия тон на парламентарната зала, да правите забележка на колегите от управляващото мнозинство, които репликират деклариращия, а не стават да се изказват по важните проблеми на обществото и дневния ред на България. Благодаря, господин Иванов. Имаше реплики, така е. И по време на декларацията от Андрей Гюров също имаше реплики от опозицията. Призовавам всички да се изслушват независимо дали са съгласни със съдържанието на една или друга декларация. Преди да преминем към дневния ред, някои съобщения да Ви прочета. Постъпило е заявление от Андрей Гюров във връзка с подадена номинация за кандидат за управител на Българска народна банка. Информира, че оттегля своята кандидатура, издигната от парламентарната група на „Продължаваме Промяната“.

II. Чл. 18 от Закона за преминаването през и пребиваването на територията на Република България на съюзнически и на чужди въоръжени сили уведомява Народното събрание, че със свои заповеди е разрешил преминаването през въздушното пространство на Република България и кацането на територията на страната с невоенен характер на:

По въпросите относно експортния контрол и съответствието с международните санкционни режими, задължителни за Република България, разрешенията за прелитане над въздушното пространство на страната следва да се предоставят на заинтересованите държави след положителни становища от компетентните в тези области държавни органи – Министерството на икономиката и индустрията и Министерството на външните работи. Уведомленията са постъпили на 8 и 11 април 2022 г., съответно с вх. № 47-203-09-32, 33, 34 и 35, и са предоставени на Комисията по отбрана. В Народното събрание на основание чл. 133, ал. 3 от Закона за публичните финанси е постъпил Отчет за изпълнението на програмния бюджет към 31 декември 2021 г. от Министерството на здравеопазването. Отчетът е предоставен на Комисията по бюджет и финанси и на Комисията по здравеопазване.

С писмо на председателя на Народното събрание материалът е предоставен на Комисията по икономическа политика и иновации, Комисията по труда, социалната и демографската политика, Комисията по въпросите на Европейския съюз, Комисията по околната среда и водите, Комисията по енергетика, Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление, Комисията по транспорт и съобщения и Комисията по земеделието, храните и горите. От Националния статистически институт е постъпила информация за: „Стопанска конюнктура през март 2022 г.“; „Индекси на цени на производител на вътрешния и международния пазар в промишлеността – февруари 2022 г.“; „Ключови показатели за България“ – последни данни към 4 април 2022 г.; „Индекси на оборота в Раздел „Търговия на дребно“, без търговията с автомобили и мотоциклети през февруари 2022 г.“; „Индекси на промишленото производство през февруари 2022 г.“; „Индекси на строителната продукция през февруари 2022 г.“

За какво става въпрос? През уикенда шест товарни самолета на Китайската народноосвободителна армия са с разрешен полет да преминат през територията на Република България Според китайските власти тези самолети са натоварени с военно оборудване, именно ПВО системи за Сърбия. Според сръбските власти са натоварени с военно оборудване – ПВО системи за Сърбия, в което няма нищо лошо – сръбската държава си е закупила ПВО от Китай. Интересното в случая е, че според българската страна тези самолети са натоварени с кранове и линейки! Явно има някъде някакво несъответствие, доставчиците и получателите става въпрос за военно оборудване, а според българската страна, която е разрешила преминаването през територията на България, става въпрос за кранове! Някак някой май не си е свършил работата.

по специален ред и този полет съответно да бъде докладван тук в Народното събрание. Нещо, което не се е случило и не се случва очевидно – по това, което Вие докладвахте по този закон малко по рано. Второто нещо, на което искам да Ви обърна внимание, за да не губя повече времето на залата – за една тема, която вече трета седмица Ви задавам. И тук става въпрос за обработката на въпросите за парламентарния контрол. Знаете, миналия петък и по-миналия петък вече Ви занимах с един въпрос относно проруски агенти в Народното събрание, който от 8 март седи в процес на обработка. Темата поне за мен е важна. Надявам се, че имате отговор, след като вече две седмици Ви питам за какво става въпрос и защо този въпрос още не е обработен, защото някак си иначе ще останем с впечатлението, че вносителят малко се е направил на министър на културата и е внесъл някакъв толкова гениален въпрос, че Вие вече един месец не може да го разберете! Затова се надявам да оправите поне на сайта, за да може и всички останали да се запознаят с въпроса, защото темата е важна, и наистина да ни отговорите какво се случва с тези полети. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛА Получих информация, че миналата седмица съм прочел съобщение за тези полети. Ще погледнем стенограмите от заседанията от миналата седмица. Не си спомням, честно казано – затова казвам, че ще погледнем стенограмите. Относно другото – ще проверя след заседанието. Може да ми напомните и извън рамките на заседанието. Благодаря. Доцент Тонев, заповядайте. Уважаеми господин Председател, уважаема госпожо Министър! Първо ще помоля за процедура на основание чл. 43, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание да бъдат допуснати в пленарната зала по т. 1 и т. 2 от дневния ред доцент Васил Пандов – председател на Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса, и госпожа Жени Начева – директор на дирекция в Министерството на финансите. ПРЕДСЕДАТЕЛ

Уважаеми колеги, подлагам на гласуване допуска в залата на посочените от Антон Тонев лица. Гласували

Тонев лица. Гласували 119 народни представители: за 116, против 1, въздържали се 2. Предложението е прието. Моля квесторите да поканят в залата господин Пандов и госпожа Начева.

ДОКЛАДЧИК АНТОН ТОНЕВ: Благодаря, господин Председател. „Доклад за второ гласуване относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване, № 47-254-01-30, внесен от Антон Йорданов Тонев и група народни представители на 24 март 2022 г., приет на първо гласуване на 31 март 2022 г. „Закон за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване (обн., ДВ, бр. ...)“. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Закона.

По § 2 има предложение на народния представител Антон Тонев. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 2: „§ 2.

3. Създава се нова ал. 3: „(3) Лицата с предоставена временна закрила по чл. 1а, ал. 3 от Закона за убежището и бежанците имат право на медицинска помощ Благодаря Ви, доцент Тонев. Откривам дискусия по наименованието на Законопроекта и параграфи 1 и 2, представени от председателя на Комисията по здравеопазването. Желаещи за изказвания? Радомир Чолаков. Заповядайте. Благодаря, господин Председател. Уважаеми колеги, по заглавието, разбира се, няма да взема отношение, но ми се ще да взема отношение по § 2,

лицата, поискали временна закрила, се въвеждат пълни здравни права като за осигурени български граждани? Това, колеги, мисля, че го дискутирахме вече един път при първото четене на Законопроекта и казахме, че тук се създава една несправедливост. В желанието си да сме много хуманни, ние всъщност нарушаваме основни принципи на здравното осигуряване и на статута на гражданите. Директива № 55 на Европейския съюз от 2001 г. изрично казва, че на лицата, ползващи се от временна закрила, трябва да бъде предоставено здравно осигуряване като за неосигурени лица, тоест в най-неотложни, спешни случаи. Какво налага специално в този случай за лицата, ползващи се от временна закрила в момента, българската държава да дава пълно здравно осигуряване, след като това де факто са неосигурени лица?! Обективно, разбира се, те нямат принос към здравната система и няма как да имат. Но откъде здравната система взема тези средства, за да осигурява тези лица и да им предоставя здравни услуги напълно като за здравноосигурени български граждани? И Ви поставихме на първото четене, колеги, въпроса: защо не разглеждате правата, с които ще се ползват лицата, ползващи временна закрила, в тяхната система? Защо още не са внесени законови предложния, които уреждат тяхното право на труд? Защото, колеги, здравното осигуряване е следствие от положен труд и от даден принос към това общество. Защо ние не започнахме с труда – да позволим на тези хора да са полезни и да допринасят към националното стопанство, след което те, принасяйки към националното стопанство, естествено, че ще имат и осигурителни, и здравни права – пълни, като всички български граждани, а започваме обратно, като им даваме права на здравноосигурявани, които те обективно не могат да имат, защото не е справедливо и не е редно? Няма как да подкрепя този законопроект, защото това не е справедливо, не е редно, не е логично. Това не е системен подход, това не решава проблема с бежанците от Украйна, не решава въпросите с тяхното интегриране в българското общество, а просто дава някаква екстра, пак казвам, извадена от контекста, извадена от системата, само защото Министерството на здравеопазването първо е написало такъв законопроект и го е внесло, и ние сега трябва да го гледаме. Това, между другото, е доказателство – много малко, но все пак е доказателство за това, че управляващото мнозинство няма план, няма система, а има някакви хрумвания, които – дайте сега, имаме едно хрумване тук по отношение на бежанците от Украйна. На Министерството на здравеопазването нещо му е хрумнало, дайте да го направим, защото няма нищо по-добро, което да ни е хрумнало. Не може да се управлява държава по този начин, колеги, не може по този начин да се регулират процеси! Много Ви моля – не, Вие няма да го изтеглите, разбира се, ще го гласувате – нямате система.

уважаеми господин Председател на Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса, госпожо Начева! Уважаеми господин Чолаков, съгласен съм с Вас, че Директива № 55 от 2001 г., която е активирана на 4 март от Съвета на Европа, на базата на която активирана директива Министерският съвет приема решение, на базата на което решение е предложен този законопроект на практика. Тази директива установява минимални стандарти за оказване на подкрепа. Това, че ние сме решили всички права, които ги имат българските граждани на здравно осигуряване, да ги предоставим и на бежанците от войната, не смятам, че е кой знае какъв проблем. Тук има един друг важен момент. Това, което Вие казвате, е изключително важно, защото става въпрос за трудовите права на тези граждани. Защото на практика осигурителните вноски са върху доход. Някакъв доход. След малко ще стане въпрос кой го определя този доход и как става тази работа. Изрично е казано в Законопроекта, че украинските граждани, които се осигуряват на друго основание, са изключени от този законопроект. Тоест този законопроект осигурява по отношение на здравноосигурителни права единствено и само тези, които не работят, не са си намерили още работа на пазара на труда. Тоест двете политики, естествено, че трябва да вървят успоредно, но за голямо съжаление едната политика изостава, и Вие сте прав в това отношение. Това, което исках да Ви кажа обаче, е, че този законопроект на практика урежда правата на тези, които не се осигуряват на друго основание. Благодаря Ви, доктор Адемов. Втората реплика е за Елена Гунчева – имате думата. ЕЛЕНА ГУНЧЕВА Колега Чолаков, макар и донякъде да съм съгласна с Вас, Вие пропуснахте няколко важни неща. Макар и управляващите много да искат да покажат добри намерения – да уредят въпросите, свързани с бежанците от Украйна, това тяхно желание се стига до опорочаване на законодателството. Законопроектите се внасят необмислени, между първо и второ четене се правят предложения, които изцяло заменят законопроектите, а както вчера се оказа в Здравната комисия, на място се правят и устни предложения, които нямат нищо общо с първоначално внесените законопроекти. Макар и да е добро желанието на управляващите – призовавам ги малко повече да прецизират текстовете, които ни предлагат, още повече, че тези текстове, които се предлагат, са изцяло дискриминационни и са свързани само с бежанците от Украйна. Макар и в Закона това да не е посочено, в мотивите и в оценката на въздействието на всяка втора дума се споменават именно тези бежанци. Също така остава и неясно от този законопроект откъде идва финансирането на тези здравни осигуровки. Нещо, което смятам, че е порок.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

Вашите коментари са по същество. Както всички юристи в залата знаят, всеки един закон може да бъде подобрен, подобряван във времето, докато се доближи някъде до перфектността. Моето обръщение към Вас и към цялата зала – в моменти на кризи предложените мерки, за да дадат максимален ефект, трябва да бъдат навременни. Друг коментар, на който искам да върна към Вас, е, че става въпрос за една специфична диаспора, за която имаме данни, че по-голяма част от преминалите през нашата територия бежанци от военни конфликт в Украйна – ние, разбира се, не ги делим по националист представляват основно жени и деца. Деца, които имат нужда от адаптация към нашата образователна система, като това трябва да бъде безопасно за нашите собствени деца и млади жени, които трудно биха били първи кандидати за работа, при положение че имат да се грижат за едно или няколко деца. Разглеждайки нашия законопроект, в един много широк смисъл могат да бъдат посочени много пороци, но предвид специфичната кризисна ситуация и предвид това с какви проблеми ще се сблъскваме, ако тези бежанци останат по-дълго на нашата територия, ние смятаме, че предложените от нас промени

Благодаря, господин Председател. Благодаря за репликите на доктор Адемов и на госпожа Гунчева. Тонев, не може в законодателство ад хок да работим с добри намерения в конкретен случай и да казваме, че понеже сега в този случай искаме да сме много хуманни, да нарушаваме логиката и принципите на законодателството и изобщо принципите на регулирането на обществените системи. Искам да използвам, между другото, понеже госпожа министърката на здравеопазването е тук, да се обърна към нея и да я попитам: тя намира ли за справедливо и за редно лица, ползващи се с временна закрила, на които наистина европейската директива е дала минималния стандарт, и тя знае защо е дала минималния стандарт – защото на запад наистина мислят системно, и те знаят, че за да получиш пълни здравни права, трябва да си допринесъл за обществото. Значи, ти влизаш в страната, дава ти се минимумът, поканват те на трудовия пазар и оттам вече започва да си върви цялата система. Колеги, завършвам с това: ние направихме предложение – групата на ГЕРБ-СДС – за изменение и допълнение на Закона за убежището и бежанците, в което Ви дадохме системния подход. Мястото, в което трябваше да бъдат правени законовите изменения, се казва Закон за убежището и бежанците, защото той е специалният закон по отношение на общите и през този специален закон едновременно трябваше да бъдат уредени трудовите права, здравните права, образователните права и всички други права. Така ни се струва. Не, не, става дума, че оттам трябваше да бъдат правени в Преходни разпоредби измененията на другите закони, а не другите закони – това, което в момента се случва, да интервенират в Закона за убежището и бежанците. Теб те чухме. Теб те чухме! Ние сме виновни. Само че Вие сте в батака. В момента ситуацията с бежанците е батак, моето момче. Батак! Не може да се оправите с него. (Шум и реплики.) И този закон не решава никакъв проблем, той просто създава друг проблем и с това, че разрушава социалната справедливост в българското общество. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ МИРОСЛАВ ИВАНОВ: Благодаря Ви, господин Чолаков. Има ли други изказвания, колеги?

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Председател, мисля, че не е редно да се толерира такова поведение от преждеговорившия колега, който назидателно говори на „моето момче“. Тук няма твои момчета.

В чл. 39 се правят следните изменения и допълнения: 1. В ал. 5 думите „както и лица с двойно българско и чуждо гражданство, които не се осигуряват по реда на този закон“ се заличават. 2. Създава се нова ал. 6: „(6) Лицата с двойно българско и чуждо гражданство, които не се осигуряват по реда на този закон, заплащат стойността на оказаната им медицинска помощ, освен ако: 1. за тях е в сила международен договор, по който Република България е страна, или 2. пристигат от държава, на чужденците от която е предоставена временна закрила.“ 3. Досегашната ал. 6 става ал. 7.“

В т. 1 след думите „вноски“ се добавят думите „по реда на чл. 40а, ал. 4а“. - В т. 2 след думата „вноски“ се добавят думите „се определя от продължителността на временната закрила“. В т. 3 след думата „осигуряване“ се добавят думите „от датата на откриване на производство за предоставяне на статут за временна закрила“. - В т. 4 след думата „лица“ се добавят думите „от датата на откриване на производство за предоставяне на статут на временна закрила“. - В т. 5 след думата „вноски“ се добавят думите „до 25 число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят“. В т. 6 след думата „финансиране“ се добавят думите „Държавния бюджет“ за сметка на преструктуриране на разходи“. Комисията не подкрепя предложението. Предложение на народния представител Антон Тонев. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя текста на вносителя за § 4,

Предложението, което правим ние в този параграф, е свързано със заявката на управляващите, че ще възстановят парламентаризма, че парламентът ще бъде този, който ще решава всичко, а не да делегираме права на Министерския съвет – по стария модел на прословутата джипка. Това, което Вие предлагате, е с постановление на Министерския съвет да се определят няколко параметъра. След малко ще Ви ги зачета, за да разберете колко е абсурдно това предложение. На първо място, Вие предлагате с постановлението на Министерския съвет да се определя доходът, върху който ще се осигуряват. С подзаконов нормативен акт определяме дохода. Колеги, четете Закона за здравното осигуряване. В чл. 40 е записано върху какъв доход се осигуряват отделните групи български граждани, в това число и тези, за които говорим в момента. Преди малко тук от председателя на парламентарната група на „Продължаваме Промяната“ беше прочетено предизборно изказване, предизборна платформа, в която се казваше, че има червени линии, които няма да бъдат преодолени. Една от тези червени линии да има прозрачност. Къде е тази прозрачност, като ние възлагаме на Министерския съвет с постановление да определят дохода, върху който ще се... Ами Министерският съвет може да определи доход върху 100 лв., върху 1,00 лв. Затова ние сме предложили съгласно действащото законодателство да се определя доходът. Съгласно чл. 40. На следващо място, Вие казвате, че

каса, на държавното обществено осигуряване, не могат да се приемат без промени в съответните закони, или ако се приемат, трябва да се приемат от началото на следващата бюджетна година. Сега, някой може ли да ми каже колко пари и къде е източникът на финансиране за тази дейност? Възлагаме на Министерския съвет отново да реши с постановление, а има ясен текст в Закона за публичните финанси. На следващо място, Вие казвате, че в становището на Министерството на финансите – изрично Министерството на финансите е попитано за становище по направеното предложение. Вие казвате, че в чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси Министерският съвет може да одобрява допълнителни трансфери и разходи по бюджети на първостепенни разпоредители с бюджетни кредити, тоест Министерският съвет може и да прави трансфери към първостепенните разпоредители на бюджетни кредити,

Ето това са големите въпроси, на които търсим отговор в нашето предложение. И сега, вижте, най-интересната точка е т. 6: „Източник на финансиране“ са написали вносителите на този законопроект. Какво означава това? Тук професор Ангелов ми подсказва, че става въпрос за абсурд. „Източник на финансиране“, кой е този източник на финансиране? Народното събрание не иска ли да знае откъде ще се трансферират тези пари? Откъде, от кои други дейности, както казва Асен Василев? Нали трябва да вземем от едни дейности и да ги дадем на други? Откъде ще дойдат тези пари? Какво искате сега? Да положим мокър печат върху едно предложение, което нищо не ни казва казва ни „Източник на финансиране“?! Ние сме предложили източник на финансиране – държавния бюджет. Сега в Закона за публичните финанси има различни инструменти. Единият инструмент е преструктуриране на разходи, ние сме използвали този инструмент. Има и друга възможност, разбира се, вътрешнокомпенсирани промени. Има най-различни варианти – ние сме използвали този вариант. Ако не Ви харесва този вариант, кажете по кой вариант ще се извършва този трансфер? Този въпрос е най-важният. Източникът на финансиране не е ясен. Ако ще са 100 милиона, ако ще са 10 милиона, ако ще са 20 милиона. Искам някой да излезе и да каже по какъв начин ще бъдат дадени на Националната здравноосигурителна каса. И вижте, постановлението трябва да се публикува, да бъде прието в едномесечен срок. Знаете много добре, че по Закона за нормативните актове постановленията подлежат и на обществено обсъждане. Хайде още един месец. Ами тези чужденци, тези украинци, бягащи от войната, може да ги няма в България тогава. Ние ще приемаме постановление. На следващо място, уважаеми колеги, искам някой от вносителите да излезе и да каже тук от тази трибуна – в Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса има един текст, който казва, че за непредвидени и неотложни разходи са предвидени 174 милиона.

не може в тази дискусия, която е свързана с възможността да се подобри предложеният проект, да бъдем обвинявани, че сме против това да решим проблема със здравното осигуряване на бежанците от Украйна. Няма такова нещо! Няма такъв човек в тази зала или ако има, са малко, от една определена парламентарна група, които не са съгласни навреме, преди малко доцент Тонев каза, че изключително важно е тази подкрепа да бъде навременна.

госпожо Министър! Доктор Адемов, ние от вчера също четем този текст и недоумяваме от нещата, които са написани в предложението на колегите за промяна в Закона за здравното осигуряване. Ние ще гласуваме въздържал се по тези промени и ще подкрепим яснотата, която давате Вие в предложението за промени, но Вие задавате въпроси и търсите отговори. Няма откъде да дойдат парите. Ясно е, че няма откъде да дойдат парите и тук се опитваме с много думи, написани точки една след друга, алинеи, параграфи да замажем ситуацията, за да не кажем на тези хора, че пари няма. Истината е, че единствената възможност, от която могат да дойдат парите, е, ако Министерството на финансите бръкне в неприкосновения резерв, вземе от Сребърния фонд, защото само той остана вече непипнат, или от двата ядрени фонда, които са в неприкосновения резерв. Така че, уважаеми господа управляващи, освен че фискалният резерв го стопихте до нула, остава да бръкнете и в Сребърния фонд и да финансираме украинските бежанци. Ние сме за тяхното финансиране. Ние сме за ясна технология за финансиране. Ние сме за подадена ръка, но много време беше проспано и ако ми казвате, че този закон сега е навременен. Не, не е навременен. Законът, освен че прави едни генерални промени, които противоречат на европейски директиви, законът не дава отговор на основния въпрос: кой ще плати тези пари, откъде ще дойдат тези пари, как ще стигнат до Касата, какъв е редът примерно за записването на тези украинци да ползват здравноосигурителни права при лични лекари и така нататък? Много повече въпроси – нула отговори.

ние подхождаме много отговорно към Вашите предложения и най-вече конструктивни, с които има възможност да се подобрят условията, с с които ние опитваме да променим Закона, но не можем и да не отбележим известната доза политическо говорене, което се случва по отношение на това. Никой от опозицията не споменава това, че всъщност в този закон не се предлага промяна и създаване на нови абсолютни права за тези бежанци, а става въпрос за временна помощ на хора, които, влизайки в нашата страна, в първите няколко месеца трябва да да усетят това, че са приети от нас, и въз основа на това подобряване на техния статут, свързано и със здравна здравна помощ, защото в този закон се обсъжда единствено и само здравната помощ, която те могат да получат. По този начин ние да предоставим една наистина територия на сигурност за тях и навременната здравна помощ, която те могат да получат, е едно от тези условия. По отношение на най-важния въпрос и той наистина е сериозен въпрос – откъде ще дойде финансирането. Както сме информирани вече всички, Европейският съюз създава фонд за компенсация на страните на първа линия. Този фонд най-вероятно до няколко дни или до седмици ще даде повече подробности на какви допълнителни финанси можем да разчитаме. Дотогава даваме възможност на Министерския съвет, който наистина в най неблагоприятната ситуация трябва да чакаме два месеца, но пък в обратната посока минималният срок, с който разполага Министерският съвет за влизане в действие на неговите постановления, е 14 дни и Вие добре го знаете това нещо.

Уважаеми господин Председателстващ, уважаема госпожо Министър, уважаеми колеги народни представители! Доктор Адемов, Вие основно поставяте въпроса за източника на финансиране с оглед на осигурителните вноски, които трябва да бъдат внесени в този случай. Ясно е, че всички искаме да подпомогнем този процес да се случи. Беше редно и нормална практика е в законодателството да има една ясна финансова обосновка и да бъдат посочени, но за съжаление, това не е сторено и наистина трябва да се получи отговор и да бъдем коректни към всички, които са на база солидарен принцип в осигурителния процес. Но аз искам да Ви обърна внимание и на още нещо, като предварително посочвам, че тук обхватът е доста по-широк, доста по-сериозен. В случая ясно е откъде евентуално биха дошли, но ще видим впоследствие, все пак стои субектността на държавата. Държавата – Вие считате ли, че е коректна по отношение на осигурителните вноски за тези лица, които сега в момента не е подходящо да изброяваме всички, и внася максималния размер? В този случай не е ли редно все пак да има и някакъв размер, който се посочва какъв ще бъде той, както за всички останали? Държавата ще изпълни ли в този случай ангажимента си така, както би следвало, както е разписано – това, което се отнася за бизнеса, за лицата, които се самоосигуряват? Трябва да има коректност, трябва да има равнопоставеност. Какво мислите Вие в това отношение? Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ МИРОСЛАВ ИВАНОВ: Благодаря Ви, доцент Чакъров. Дуплика желаете ли, доктор Адемов?

Тези реплики ми дават възможност да припомня, че държавата не е най-коректният платец по отношение на здравните осигуровки. Защо казвам това? Защото числата показват съвсем друго нещо – 4 млн. 200 хил. български граждани, които ги осигурява държавата, трансферът към бюджета на Националната здравноосигурителна каса е 2 млрд. 43 милиона.

която прави тези вноски за здравно осигуряване, тя да решава въпроса с дохода, въпроса откъде да бъдат финансовите средства? Уважаеми господин Тонев, вижте, сега Вие говорите за временна помощ, ама тази временна помощ, вече войната е от 24 февруари, два месеца ще минат, докато Министерският съвет излезе с това постановление, ние ще търсим европейско финансиране, което ще дойде след шест месеца или след една година, в това време лечебните заведения ще трупат дългове. Или Вие сте на принципа, че всяка линия, която не е успоредна на правата линия, е грешната линия?! Не сме Северна Корея, уважаеми колеги! Погледнете малко в предложенията на опозицията. Усещането за самодостатъчност винаги играе лоша роля на които и да е управляващи! Говорим за нещо, което е съвсем елементарно. Кажете откъде ще дойдат тези пари – най-важният въпрос? Ще дойдат от европейско финансиране. Ами, запишете го по някакъв начин, ако искате, и ние ще Ви дадем текст. Защо, защо, защо приемаме такъв текст, който казва: „Източник на финансиране“? Кой е този източник на финансиране? Кажете го ясно. Излезте на тази трибуна – от кое перо ще вземем: дали от Министерството на транспорта, защото се усмихва господин Ананиев, или ще вземем от някое друго министерство? Кажете откъде ще ги вземем тези пари, за да ги дадем тук на бежанците? Благодаря Ви, доктор Адемов. Елена Гунчева за изказване. Имате думата, госпожо Гунчева. Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители! В чл. 40, ал. 3 се посочва, че се осигуряват за сметка на държавния бюджет следните лица. Ние включваме лицата с временна закрила именно в тази група: лица, които се осигуряват от държавния бюджет. Аз изцяло споделям становището на доктор Адемов, че трябва да се знае точният източник на финансиране. Държавният бюджет вече го гласувахме, както и бюджета на Здравната каса. Откъде ще дойдат тези пари? Още повече че това не е едно временно състояние. В момента се говори, че в България има около 70 хил. бежанци от Украйна, само че войната продължава, те могат да станат 100 хиляди, 200, 300 хиляди. В момента в Европейския съюз има около 4 милиона бежанци от Украйна по данни от медиите. Какво правим? До каква степен ще бъде натоварен държавният бюджет и наистина откъде ще се вземат тези средства? Искам да поставя един друг аспект, дами и господа от управляващите, кога за последно сте говорили със своите избиратели? Знаете ли как реагират българските граждани на това, че на една много обгрижвана в момента от държавата специална група от определен етнос се дават права, каквито нямат дори българските граждани. Тези бежанци не се разграничават, които могат да си позволят да си плащат здравните осигуровки, от тези, които наистина нямат подобни възможности. Ноторен факт е това, че в България има много бежанци, на които стандартът им на живот определено е доста по-висок, отколкото на обикновените български граждани. Стотици хиляди българи са без здравни осигуровки, стотици хиляди си доплащат за лечението, много хора не могат да си позволят дори и лечение, защото нямат пари, въпреки че са здравноосигурени. Много деца не могат да си Много деца не могат да си позволят родителите им да ги оперират и да ги лекуват в чужбина, защото няма пари, а в момента виждаме как държавата намира пари за чуждите. Аз нямам нищо против да помогнем на бежанците, но на тези, които наистина не могат да си позволят да плащат здравните осигуровки. И отново въпрос: откъде ще се вземат тези пари. Има ли някакво придвижване, колко са тези хора, колко средства ще бъдат необходими дори в рамките на тази година? Колко средства ще отдели бюджетът? С колко средства ще трябва да се задължи Здравната каса, която се издържа от осигурителните вноски на всички нас? Това са въпроси, които нямат никакво решение в този законопроект, който ни се предлага. предлага. Другото, което е, това постановление, с което се предвижда правителството да си вземе самостоятелно решение по какъв начин да се определят здравноосигурителните вноски, върху какъв доход, какво финансиране, напомня една практика, която Вие от управляващата коалиция бяхте казали, че вече ще бъде забравена. Не може с постановление на правителството да се прехвърлят средства в държавния бюджет и да се правят подобни разходи.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Уважаема госпожо Гунчева, Вие казвате, че не се знае колко време ще са тези хора в България. Да, така е, не се знае, но не знам дали знаете, че от тези 65% това са майки с деца, госпожо Гунчева, това не са други хора, това са майки с деца. 65% от тези хора са заявили желание да започнат да работят и при възможност да станат трайно заети в България. Когато това се случи, тези 26 лв., които трябва да плаща държавата на месечна база, ще бъдат взети от тяхното трудово устрояване. Така че нека да не забравяме кое е важното, госпожо Гунчева, и това не е въпрос за кого има пари и за кого няма. Това са съвсем различни въпроси. Въпросът е, че това са майки с деца, на които държавата дава 26 лв. на месец, за да имат адекватна здравна помощ, и това, госпожо Гунчева, не е за всички, които присъстват, а всички, които направят волеизявление, което предполага, че хората, които могат да си платят, че хората, които могат да си платят, няма да направят такова волеизявление. Ако имате предложение как да отсеем хората, които могат да си платят, от хората, които не могат да си платят, заповядайте, направете го.

преди мен репликиращия, госпожо Гунчева, аз разбирам, че около 22 милиона ще трябват за една година за 70 000 бежанци. Но тези 22 милиона в никакъв случай не могат да покрият това, което ще бъде необходимо за подсигуряване на здравето и лечението на тези бежанци. Реално погледнато, 22 милиона ще внесе държавата, но това, което ще трябва да даде Националната здравноосигурителна каса, с което ще трябва да се разплати, ще бъде в пъти повече. А наистина ние не знаем откъде ще дойдат тези пари. Никъде не се казва как и откъде ще дойдат тези пари, по какъв начин ще се

Господин Митев, всички се разчувствахме, само не мога да разбера защо смятате, че жените и майките могат да печелят по-малко, отколкото мъжете. За мен това си е чиста проба дискриминация. Това, че някой идва тук, дали е мъж, или жена, изобщо не води до извода какви средства има за преживяване,

на председателката на Агенцията по бежанците стана ясно, че тези бежанци, които влизат в България, нямат профил. По какъв начин се установява колко майки с деца има? Колко от тях са поискали да работят? По какъв начин изобщо това сте го коментирали? Искам да напомня, че Вие като управляващи трябва да давате предложенията по какъв начин да се оправим с тази ситуация. Ние от опозицията, естествено, ще Ви помагаме, ако не можете да се справите, и както се вижда, нямате и намерения да предложите нещо, което да е работещо. Благодаря. Господин Митев, за изказване ли искате да Ви запиша. Записвам Ви. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Естествено, резонен е въпросът, който доста колеги поставиха, на предложението на господин Тонев – откъде ще дойдат парите. Първо, искам да поздравя инициативата на господин Тонев да внесе такова изменение на Закона за здравното осигуряване. По добре късно, отколкото никога. Още веднъж да подчертая сериозния въпрос за средствата, които трябва да бъдат предвидени, по обезпечаването на настоящия законопроект. Имаше повдигане на въпроса: тези средства от резерва на Касата ли ще дойдат, от вноските на българските граждани за здравно осигуряване, или ще се търси източник по европейско финансиране, което според мен е най-резонното да бъде направено. Защото, колеги, уважаеми господин Тонев, приемайки законопроект с благородна цел, не трябва да си позволяваме обаче да нарушаваме Закона за публичните финанси

защото в предишни управления, не смея да конкретизирам само по време на управлението на ГЕРБ, а и преди това не сме наблюдавали, поне аз не съм запознат и не си спомням, с постановление на Министерския съвет да се надвишава гласуваният от пленарната зала в Народното събрание максимум разходна част на който и да е бюджет. Ако има резерви, спестени средства по едни пера в бюджета, да има трансфери с постановление на Министерския съвет е възможно. И законодателят е дал такава възможност. Но да се надвишава разходната част, забележете, на гласувани и приети бюджети от пленарната зала, не се е допускало. И мисля, такава практика не трябва да въвеждаме, не е добра. Ако трябва да има, помага ми залата, господин Адемов, точно така, такъв трансфер, който трябва да бъде осъществен, да се надвиши максимално допустимата част на разходна част на бюджета на Националната здравноосигурителна каса, трябва да бъде направен от пленарната зала с промяна в закона. Всички ще кажете, това е бавен процес, но мисля, че тук е процес, по който може да се обедини пленарната зала. Когато имаме идея да се помогне на хора, особено бягащи от война, трябва да бъдем преди всичко хора. Но с това предложение, господин Тонев, аз не мога да бъда съгласен по този начин. Може би трябваше да намерите по-добро решение и да запишем в този закон наистина откъде ще дойде финансирането. Защото не трябва да делим хората на български и на чужди граждани. Все пак ние сме български народни представители. Има интерес българското здравно осигуряване да бъде защитено, при гласувания бюджет да се обезпечи здравното осигуряване на българските граждани. Естествено, когато има нужда да се помогне на бягащи от война хора, да се използват средства и възможности, които европейското финансиране предлага. Надявам се бързо да се напредне в намиране на тези средства, но по този начин предложението, което е, да бъдат трансферирани такива средства с постановление на Министерския съвет, на мен ми се вижда опасно. Без да обиждам никого, наблюдаваме всички български граждани, и тези, които следим бюджета на държавата и състоянието на фискалния ни резерв, наистина достигането и стопяването на един хигиенен минимум, тоест застрашаваме финансовата стабилност на държавата с други решения на Министерството на финансите и Министерския съвет. И овластявайки ги допълнително с такъв тип вземане на решение чрез постановление да влияят пряко върху бюджета на Националната здравноосигурителна каса, Най-вече справянето от страна на Министерския съвет с кризата до момента не показва едни добри резултати. Примерът е Дуранкулак. Ако отидете там, можете да видите, че бежанците бедстват. Бягайки от война, те се сблъскват на българската граница с една лоша организация, със съжаление го казвам. Казвам го с огромно съжаление, колеги. Опитваме се да помогнем, а всъщност може би отказваме доста голяма част от гражданите, които търсят спасение при нас, дали временно, дали за постоянно. По-скоро се показваме като лоши стопани и управленци от страна на организацията, която за момента не е създадена. Затова аз лично ще се въздържа по това Ваше направено предложение и призовавам тези 174 милиона, които са в резерва на Касата, да не даваме възможност

Благодаря, господин Председател. Уважаеми колеги, уважаема госпожо Министър, уважаеми колеги от ГЕРБ! Наистина с интерес изслушах Вашето изказване ще се въздържа от коментар относно това последните две години в условия на криза предишни представители на изпълнителната власт с каква власт за разпределяне на средства разполагаха. Само че аз ще Ви подкрепя, че в условия на криза и в условия на динамика бързото и навременно решение понякога е най-правилното, което после може да се коригира и от самата изпълнителна власт, и от законодателната власт, ако е необходимо. Също така структурата на фискалната 2022 г. предполага да се правят дори и такива законодателни корекции, няколко месеца след като първото постановление на Министерския съвет влезе в сила. Имаме много неизвестни в уравнението колко украински бежанци и не само украински бежанци, но колко бежанци ще пожелаят статут за временна закрила. Искаме да имаме динамика в това какви разходи ще вложим – 26 лв., както спомена господин Митев, е минималната такава възможна, искаме да видим каква част от тях наистина ще решат да ползват нашата здравна система всички тези неизвестни предполагат да може динамично да се предлагат решения, с които да се покриват тези разходи. Имаме два контролни механизъма – единият е актуализация на бюджета, другият е Пактът за възстановяване на изразходваните средства от страните на първа линия, така че сме спокойни, няма да... Благодарим Ви за коментарите, с които ни показвате възможните слаби места, но смятаме, че с този законопроект имаме достатъчно защитни механизми да не стигнем дотам. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ МИРОСЛАВ ИВАНОВ: Благодаря Ви, доцент Тонев. Госпожо Николова, заповядайте за втора реплика.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 много сте прав, господин Иванов, че в този законопроект е необходимо да бъде включена и информация за европейското финансиране, защото на 31 март Европейската комисия излезе с нарочно решение по отношение на възможностите за финансиране на бежанците от Украйна с един ресурс от над 3 млрд. и 400 млн. евро, които ще са възможни за достъп до всички държави членки с посока осигуряване както на настаняване на бежанците, така и на достъп до здравната, осигурителната система на всяка държава членка и включително до образователната система. система. В тази посока по-скоро въпросът ми е и към госпожа Сербезова: по какъв начин ще бъдат използвани възможните налични средства за България, по какъв начин това ще бъде отразено, включително и в този законопроект, по линия на финансиране на здравноосигурителната система и разбира се, какъв е ресурсът, който е определен за България по този механизъм, защото именно чрез тези средства ние можем да покрием нуждите към настоящия момент. Благодаря.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Иванов, когато това решение е било изготвено, всъщност ние не сме направили нещо ново и нечувано. Искам да Ви припомня за един случай 2020 г., когато Вашето управление насочва средства по сходен начин. Тогава средствата са били за стимулиране

одобрени са трансфери към НЗОК за дейността за овладяване на пандемията. Господин Иванов, смятате ли, че когато това се е случило 2020 г., Вие сте имали добри аргументи да го направите,

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги в залата, уважаеми господа и дами репликиращи! Благодаря Ви за репликите. Към господин Тонев. Господин Тонев, аз Ви благодаря, че се включихте в дебата, като ми направихте реплика. Само за да Ви илюстрирам доколко държавата за момента успява да се справи с бежанците от Украйна – в цифрово изражение, което е много показателно за мен – от 70 хиляди бежанци, регистрирани 10 хиляди, така да се каже, са се включили към механизмите, които им дава възможност държавата да им помага. За другите 60 хиляди обаче (реплика), 18, ме поправят, добре, това няма и половината на тези 70 хиляди. Другите, колега Тонев,

общинските бюджети. Тоест допълнителен разход, който общините правят за справянето, обслужването и подпомагането на тези бежанци. Затова да оставим тяхното битуване в лицето на държавата. Пак 70 хиляди – 18, се грижи държавата само за тях, затова според мен няма капацитета да го направи за момента или поне не показва такава готовност Министерският съвет. Към господин Митев, аз това решение го помня, помня и кой го предложи. Човекът, който го предложи, е в залата на задните редове. С моето най-голямо уважение, госпожа Начева тогава също участваше по това решение. Тогава за българските лекари с две ръце съм гласувал за ,естествено, и такава възможност да бъде намерена. Тогава беше в Закона за извънредното положение и беше гласуван от тази зала, така че не правите добро сравнение през това дали е било взето от Министерския съвет решение, или е било взето решение от мнозинството в тази зала. Госпожо Николова, благодаря Ви за репликата. Аз ще се присъединя към Вашата реплика да отправим като въпрос към министър Сербезова – благодаря на министър Сербезова, че е в залата – може наистина да ни даде повече информация по линия какво финансиране може да се договори от страна на България от отпуснатите средства от Европа, които са за подпомагане, включително и за здравното обслужване на бежанците, които бягат от войната в Украйна. Това е важен въпрос и може би по този начин, госпожо Николова, ще помогнем на управляващите наистина да прецизират и да не ги вкарваме в нарушение на Закона за публичните финанси, да запишем в този закон и към господин Митев също да се обърна, да го направим

Важното в това предложение всъщност е кой получава тези средства? И пак казвам, за нас това са майки с деца в голямата си численост, които бягат от войната в Украйна, които бягат от разрушените си домове, от запалените си къщи и са оставили семействата си, покъщнината си, мъжете си на съдбата на големите политики. Това са хора, които искат да работят в България, ако ние им дадем тази възможност. Това са, от друга страна, хора, които милеят за родината си и искат да се върнат максимално бързо там, и се надяват, както всички ние, че тази война ще свърши и ще имат възможност да се върнат. Откъде ще дойдат парите? Разбираме Вашите опасения и затова, разбира се, ще се опитаме да дадем яснота. Текстът, който предлагаме, дава възможност за различни начини на финансиране и един от тях е чл. 110 от Закона за държавния бюджет, който гласи ясно: „Министерският съвет може да одобрява допълнителни разходи и трансфери и/или увеличение на показателите от Закона за публичните финанси за сметка на икономии, на разходи и/или трансфери по бюджетите на други първостепенни разпоредители.“ Друго много важно, което трябва да кажем, е, че когато за всички хора, които направят волеизявление да получат тази подкрепа, не всички автоматично, а само тези, които направят волеизявление, те стават равнопоставени на българските граждани в статуса си към НЗОК, от което веднага влиза принципът за солидарност и колелото се завърта.

Благодаря Ви, уважаеми господин Председател. Уважаеми господин Митев, извън емоционалната част на Вашето изказване, моята реплика е по отношение на текста от Закона за държавния бюджет, който цитирахте. Вие го цитирахте правилно и става въпрос за трансфери между първостепенни разпоредители на бюджетни кредити,

като не е предвидено никъде в тези текстове, че се променя Законът за бюджета на Касата, няма как да вярваме на това твърдение, че ще има трансфер от... Той трансферът може да бъде към бюджета на Министерството на здравеопазването и оттам Министерството на здравеопазването може да трансферира към бюджета на Националната здравноосигурителна каса. Това казва членът, който Вие цитирахте, в Закона за държавния бюджет. Изключително важно е отново да поставим въпроса за източника на финансиране. Източникът на финансиране казваме с това предложение, че не е ясен. Постановлението на Министерския съвет ще определя кой е източникът на финансиране, кой е доходът, върху който трябва да се осигуряват. Уважаеми колеги от левицата, Вашият лидер тук, от трибуната на Народното събрание, когато чуеше за постановление на Министерския съвет, скачаше като ужилен. Сега Вие подкрепяте постановление на Министерския съвет, което да решава проблеми, свързани с разходването на публичния ресурс. Кога сте откровени? Когато сте в опозиция, или когато сте в управлението

колко време ще бъдем в управлението, не е толкова важно, според мен е важно какво ще свършим през това време, господин Адемов. Мисля, че всички трябва да се съгласим, че не продължителността, а качеството на работата е това, което е важно. От друга страна, аз си направих труда да проверя и мога да Ви кажа, че четворната коалиция от времето, в което управлява, е вкарала повече законопроекти и са приети повече законопроекти и законотворческа дейност в Народното събрание от предните две активни активни правителства. Казвам Ви го, защото Вие казвате: за малко, исках да Ви репликирам за „за малко“. Както казах, държавата плаща вноските и тези лица стават част от солидарния модел, което не нарушава принципа на работа на Касата, господин Адемов. Благодаря Ви. Благодаря Ви, господин Митев. Професор Михайлов – за изказване. Заповядайте, господин Михайлов.

То се получава една реплика на вчерашната Комисия тук в залата. И вчера имаше, само го нямаше уважаемия професор Ангелов вчера, надявам се, че днес ще... Той още не е взел отношение към въпроса, но сигурно ще изчака... Да, да, липсвате ми, разбира се, липсвате ми. Господин Иванов, съжалявам, той е бил и в Здравната комисия, след това се изтегли стратегически преди години, но тук с голяма упоритост иска да обясни механизмите за трансфери. Гледам как се усмихва господин Ананиев. Аз съм сигурен, че той, ако излезе на трибуната, много бързо ще обясни как това може да стане, ето и кима с глава утвърдително. Така че, моля Ви, тук става дума за един законодателно утвърден човешки акт. Дайте да не глаголстваме толкова много откъде ще дойдат тези пари! От бюджета ще дойдат! Няма да дойдат от Вашия джоб, от джоба на всеки български гражданин, който е милосърден. И тези хора знаете, че ги приемат наши семейства, и без средства ги гледат в момента. Така че тук... Имайте предвид, излъчваме се в ефир непрекъснато по интернет, излагаме се малко тук сега. Тук се късат ризи колко сме с Украйна, какво искаме да правим, като знаем какви сме джуджета в областта на въоръжаването, нали. Когато става дума за елементарни неща при една огромна вълна, и на мен ми е неудобно, и с толкова щях да кажа обичам, но тази дума не смея да я използвам, уважавам господин Адемов като експерт, като лекар, също така и като колега толкова години. Сега какво станало, как можело така да се направи. Господин Адемов, говорим тук, пак повтарям узаконяване на един хуманен акт, който Министерският съвет, парламентът, ще намерим начин. Има и актуализация на бюджета, на Вас да го кажа, ако толкова много сте се разстроили, как сега във фискалната рамка, откъде ще дойдат тези пари и така нататък. Това Това ми прави малко лошо впечатление и го споделих вчера с колегите. Като почнем да вървим в законодателната дейност да търсим непрекъснато препъникамъни и някой тук да се изявява със своите относително скромни познания в областта и на здравеопазване, и на икономика някой път – нека да не го правим това нещо. Има, разбира се, възможност за критика, но има възможност за решение. Надявам се, че ще ни подкрепи с гласуването господин Ананиев като най-опитният финансист в тази зала,

абсолютно съм съгласен с Вас, подкрепям това, което казвате, само че ние трябва да бъдем честни към тези хора. Вчера беше анонсирано в медиите едно отново пожелание към работещите в сектор „Здравеопазване“ в областта на лечебните заведения с подписването на Браншовия колективен трудов договор. То също е вид и форма на обещание, но отново не е честно към тези хора – и онова вчера, и това, което правим днес, ако ние не кажем откъде ще дойдат тези пари, как ще дойдат. Вие хубаво казвате, че господин Ананиев е най-опитният финансист в тази зала – така е. Госпожа Жени Начева, която е в залата, също е един опитен финансист. Вече почвам да си мисля, тъй като тя в момента е директор на дирекция „Финанси“ на общините и не знам в това ли качеството е тук – вероятно парите, които ще бъдат трансферирани, ще дойдат от българските общини, след като гласувахме нейния допуск в залата. Трябва да бъдем честни и да кажем, че тези пари ще дойдат от Министерството на здравеопазването, ред еди-кой си в бюджета, параграф еди-кой си и министърът на здравеопазването ще ги трансферира в Касата по реда на чл. 109. Или ще кажем, че Министерският съвет с постановление ще направи трансфер – оттук ще го вземе и ще го даде в Касата; или Надзорният съвет на Касата ще вземе решение и ще извади част от резерва; или недадените средства, които гласувахме, тези 50 милиона за хуманитарна помощ – оттам ще се вземат тези средства и ще се дадат в Актът наистина е високохуманен, той трябва да бъде подкрепен, но ако го подкрепим, остава само една хартия без финанси отзад. Ето това искам да Ви кажа: трябва да бъдем честни. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ МИРОСЛАВ ИВАНОВ: Благодаря Ви, господин Ангелов. Искрен Митев – за втора реплика.

когато опозицията пита откъде идват парите, и ние им кажем, че има такава възможност по чл. 110 от Закона за държавния бюджет, когато те ни кажат, че Касата не е разпоредител, а чл. 28 от Закона за здравното осигуряване казва, че управителят на Касата е първостепенен разпоредител – как смятате Вие – те уж подкрепят Законопроекта и смятат, че е добре да дадем пари на майките, бягащи от бомбардираните им домове, от друга страна, не го подкрепят? Може ли да обясните на публиката как така хем го подкрепят, хем намират доводи, които всъщност са несъществени и неверни? Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ МИРОСЛАВ ИВАНОВ: Благодаря Ви, господин Митев. Има ли трета реплика? Дуплика – професор Михайлов, имате думата. Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми господин Председател, уважаема професор Сербезова! Уважаеми господин Митев, трудно може да се обясни, безспорно. Трудно може да се обясни. Аз не искам да влизам в дебрите на така развилата се фантазия на професор Ангелов. Професор Ангелов, светците са на небето. Тук да застанем на трибуната в ролята почти на светец, да се самопровъзгласим и да кажем, че искаме честност – ние сме честни, Вие сте безчестни, този дебат тук някак си няма място между интелигентни хора. Знаем за какво става дума, знаем как ще се свърши. Знам освен това и друго, професор Ангелов, че въпросът е страшно динамичен. Ако някой от Вас се наеме да отговори в тази зала от трибуната кога мисли, че ще свърши този конфликт, с колко бежанци, с какви тежести за всяка държава, която е прифронтова или неприфронтова – нали виждате, че почват да се преизпълняват, за съжаление, предвижданията за брой бегълци от територията на Украйна? Нали виждате, че над 80% от децата са напуснали в Украйна своите родни места? Как да можем да предвидим всичко това? И Вие искате ама точ в точ да се каже тук от трибуната как това ще се свърши. Не може да се случи това нещо.

на люлката на Министерския съвет. Той ще намери решение, Народното събрание ще го подкрепи, ще се решат тези въпроси. Те не са окончателно в момента моделирани. Аз даже

Благодаря Ви, господин Председател. Уважаема госпожо Министър, уважаеми дами и господа! Наистина тук тази дискусия, която провеждаме, е важна, тъй като прозрачно трябва да се изпълнява бюджетът и това трябва да отговаря на всички правила и законови норми. Тук чухме, че ще има и последващо решение на Народното събрание най-вероятно, което ще позволи на Министерския съвет да посочи най-накрая източника на средствата и те да бъдат изразходени. Моето изказване е в посока на това, че вече няколко месеца – то е свързано с тази тема, се бави разглеждането на нашия законопроект за промени в Закона за публичните финанси. Погледнете го, прочетете го, опитайте се да го разберете. Там точно това предлагаме, тоест тези решения, тези постановления на Министерския съвет, които изглеждат безразборни, които са модел на джипката, да изчезнат. На тяхно място да предвидим един ред, в който бързо Народното събрание да може да разглежда подобна промяна в разходите, подобно надхвърляне на разходните тавани, подобни допълнителни трансфери по самостоятелни бюджети. Вътре всичко е подробно разписано. Така че вместо да водим тази дискусия, дайте да разгледаме Закона за публичните финанси, да приемем нашите предложения и тогава ще видите, че те не ограничават ничия свобода, ничия гъвкавост, а напротив, намират законовото решение точно в ситуация като тази, за която напълно нормално и адекватно водим дискусия в последните 30 – 40 минути. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ МИРОСЛАВ ИВАНОВ: Благодаря Ви, господин Чобанов. Има ли реплики, колеги?

В това Народно събрание научих, че прецизирането на текстове и законодателната инициатива вървят ръка за ръка с лирически отклонения. Те са много, особено когато няма какво да кажеш по същество. В случая обаче силно ме притеснява използването на майки и деца от една бомбардирана държава като щит по отношение на факта, че нямаш какво друго да кажеш и че не можеш да прецизираш текстове, които биха улеснили всъщност предоставянето на въпросната помощ, за която говорим в случая. Аз не чух отговор на въпросите. Не чух и аргументи, които достатъчно ясно мен лично да убедят защо не трябва направеното предложение да бъде гласувано – предложението от Вашия колега. В тази връзка, бих искала да се върнем по същество в дебата и ако искаме да приключим с това гласуване, да си дадем сметка, че трябва да получим ясен отговор откъде ще дойдат средствата този източник да бъде посочен. Затова сме зала, която определя всъщност правилата и кове законодателството. Надявам се това да се случи сега в рамките на този дебат. Разчитам, че колегите от „Продължаваме Промяната“ и вносителите всъщност ще го направят. Честно казано, недоумявам защо не се е случило в Комисията. По този начин ще бъдем всички улеснени при гласуването и ще можем да преминем към следващата точка. В противен случай се оказва, че наистина продължаваме практики, които по време на предизборната кампания бяха развявани като флаг – черен обаче, и се говореше колко са лоши. Явно не са, след като искате по този начин да продължавате да се разпореждате с публичните финанси. Той не е престъпен, между другото, и не е порочен, и е предвиден в законодателството. Обръщам се към

Отделно Ви казахме предния път, че има пари по европейски програми от 2014 г. – 2016 г., които ще бъдат връщани и могат да бъдат пренасочени в тази посока. Днес много ясно казахме чл. 110: „Министерският съвет може да одобрява допълнителни разходи“. Казахме го много ясно. Защо не приемаме Вашето предложение, господин Чобанов? Вашето предложение, всъщност нашето предложение хваща и Вашето предложение. Вашето предложение е ограничаващо. Това е истината, заради която ние не го приемаме. Аз не разбирам следното: ако нашето предложение хваща и Вашето предложение, господин Чобанов, защо Вие не го подкрепяте? Може ли да обясните? Защо Вие не подкрепяте нашето предложение, при положение че то обхваща и Вашето предложение? Вашето предложение е ограничаващо.

Уважаеми колеги! Уважаеми господин Чобанов, принципът е Народното събрание да утвърди бюджета, основни елементи на бюджетните класификации – в това число и по програми, в това число и по функции, в това число и по икономически елементи. Това, което ние направихме, е да дадем възможност на правителството безразборно да променя това.

Планът за възстановяване и устойчивост, все още не сме започнали да харчим средствата, пък днес някой щял да постави въпроса кога ще се случи това – ясно е, че няма да се случи. Парламентарната ни група, ако си спомняте, една голяма част, това към господин Митев, подкрепи Законопроекта на първо четене, тоест ние не сме против и не приемаме упреците, че сме против, но в същото време се опитахме да кажем, че има по-добра технология. Много по-добра технология, но технологията, която беше избрана, е най-лошата и за съжаление, не се чу това мнение. Аз лично не разбирам на основание на коя алинея от чл. 110 от Закона за публичните финанси ще стъпи правителството, за да направи този трансфер. Да, господин Митев правилно каза, че Националната здравноосигурителна каса е първостепенен разпоредител, но извън държавния бюджет, а чл. 110 касае държавния бюджет, тоест не може да се приложи чл. 110 за преструктуриране и остава въпросът честно ли е да се прави едно такова преструктуриране. Аз например не мисля, че трябва да се намаляват разходите за образование, но най-вероятно това ще се случи. Ще бъдат намалени разходите за образование, за социално подпомагане, за да дадем. И това няма да стане с волята, със санкцията на Народното събрание, а ще стане с постановление на Министерския съвет. Много по-честно беше ние да гласуваме една обща сума тук в Народното събрание, да създадем една сметка, от която да се финансират всички тези разходи, и в в условията на прозрачност да създадем нормативното основание на правителството това нещо да го прави по̀ далеч по-прозрачен начин, но не това ни се предлага, за съжаление. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ МИРОСЛАВ ИВАНОВ: Благодаря Ви, господин Вълчев. Заповядайте за дуплика, господин Чобанов. Уважаеми господин Председател, уважаема госпожо Министър, уважаеми дами и господа Това, което казаха колегите, принципно е така и това, което предлагаме, господин Митев, не е ограничаващо по никакъв начин. Просто търсим заедно тук решение, което да позволи и на финансовия министър да отпусне тези средства, тъй като в случая по начина, по който ги разписваме в закон, или по начина, по който са предложени, на него ще му е много трудно това да бъде извършено и да спази и буквата, и духа на Закона за публичните финанси. Точно затова се води тази дискусия – да разберем, че Народното събрание може да предвижда по всякакви закони всякакви средства, не конкретно за случая, който си има и своето социално значение и чувствителност, и естествено трябва да намерим това решение, но когато се предвиждат средства по закони, които не са бюджетно обосновани, когато се намесваме в самостоятелни бюджети, без да променяме закона за бюджета на тези самостоятелни бюджети, тогава затрудняваме и изпълнителната власт да свърши това и я затрудняваме да го свърши по един законен и един прозрачен начин. Точно затова си позволих отново да поставя на Вашето внимание и въпроса за промените в Закона за публичните финанси. Там е предвиден подобен ред, прочетете ги внимателно и тези дискусии тогава ще намерят своето естествено решение. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ МИРОСЛАВ ИВАНОВ: Благодаря Ви, господин Чобанов. Има ли други изказвания, колеги? Не виждам. Прекратявам дискусията.

Сега подлагам на гласуване § 3 в редакция на Комисията и § 4 също в редакция на Комисията. Моля, режим на гласуване.